P.Z.E. br. 639. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, pomorstvo, promet i veze, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Štovane i gospodo zastupnici, pred vama je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ja ću odmah na početku reći da predlažemo da zakon ide u redovitu proceduru u dva čitanja, budući su se u raspravama na pojedinim odborima pojavile i određene nedoumice, pa da bi te nedoumice riješili na najkvalitetniji način slažemo se da zakon ide u dva čitanja. Pokušat ću samo ukratko obrazložiti glavne razloge i motive za predlaganje izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama i neka rješenja koja se predviđenim, odnosno predloženim promjenama predlažu. ima nekoliko skupina razloga zašto smo, odnosno Vlada su predložili izmjene i dopune postojećeg Zakona o sigurnosti cestovnog prometa iz 2008. godine. Jedan od razloga je zbog toga što su se pojedine norme i odredbe pokazale nedovoljno jasnim i preciznima u postojećem zakonu koje su izazivale i određene nedoumice u primjeni, pa smo zbog toga određene članke postojećeg zakona predložili i promijeniti na način da budu jasniji i precizniji, kako bi i policijski službenici u postupanju po njima imali manje problema, kako bi građani, odnosno sudionici u prometu isto znali kako će se na njih odredbe zakona primijeniti i kako bi ta materija bila jasnije uređena. Bilo je određenih manjkavosti u pojedinim člancima zakona, pa smo i te koje su se pokazale tijekom primjene, pa smo i te manjkavosti odlučili ukloniti, kako bi zakon bio jednostavan, primjenjiv i bez manjkavosti. Isto tako smo i odlučili uvažiti primjedbe i prijedloge jedinica lokalne samouprave, a to je prije svega u pogledu uređivanja problema parkiranja, u smislu dostave podataka o vlasnicima vozila koja su u prekršaju, i u pogledu kažnjavanja vlasnika vozila koji svoja vozila parkiraju unatoč zabranama na nedopuštenim mjestima, prije svega na mjestima gdje su hidranti, gdje su vatrogasni prolazi i gdje su druga mjesta koja priječe postupanje hitnih službi u slučaju potrebe. Isto tako smo predložili određene promjene i zbog usklađivanja s direktivama i pravnom stečevinom Europske unije, to se prije svega odnosi na kategorije, naime u postojećem zakonu kategorije vozačkih dozvola nisu bile do kraja usklađene sa direktivom i pravnom stečevinom, i zbog trajanja, odnosno važenja međunarodne vozačke dozvole naime bilo je propisano 5, a po međunarodnim direktivama međunarodne vozačke dozvole mogu važiti najviše 3 godine. Zatim isto tako je jedna od velikih promjena rekao bih i odredba članka 199., a koja se odnosi na uvjetno kažnjavanje, odnosno za vožnju pod, sa koncentracijom alkohola do 0,5 grama po kilogramu. Naime odlukom Ustavnog suda takva odredba zakona je stavljena van snage, i rečeno je da ne može biti kažnjavanja uvjetnoga ili u stjecaju za ponašanja koja inače nisu sama po sebi kažnjiva, i zbog toga smo predložili člankom 21. kojim se mijenja članak 199. da je dozvoljeno bezuvjetno upravljanje vozilom sa koncentracijom alkohola do 0,5 grama po kilogramu i da se neće ta koncentracija kažnjavati u stjecaju sa nekim drugim prekršajima. Isto tako smo nastojali fleksibilnije urediti rad autoškola, i to prije svega na inicijativu i poticaj Hrvatske udruge poslodavaca, koja nam je sugerirala, odnosno predlagala određene izmjene kako bi se u ova recesijska vremena na neki način olakšao rad autoškola, odnosno kako autoškole ne bi dolazile u poslovne probleme zbog možda previsokih kriterija. Dakle to su evo pet glavnih skupina razloga zbog kojih smo odlučili predložiti izmjene i dopune Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. Nadam se da ćete iznijeti svoja stajališta o predloženim izmjenama i dopunama zakona. A ja bih samo rekao da je trenutno na hrvatskim prometnicama bolje nego ikada, na što ukazuju statistički podaci. Ja ću reći samo glavne pokazatelje, o broju prometnih nezgoda i o broju smrtno stradalih osoba. Tako smo imali ukupno broj nesreća 2010., odnosno 2009. godinu smanjen za 16%, odnosno imali smo 24 tisuće 213 prometnih nesreća u 2009., u u 2010. 20 tisuća 159, na stradalima isto imamo smanjenje od 22%, s poginulima broj nesreća je smanjen za 14,6%, s ozlijeđenima za 22%, s materijalnom štetom za 14%. I ono što smatram da je u svemu tome najvažnije je broj smrtno stradalih u prometu na hrvatskim prometnicama. Naime dugo godina smo bili svjedoci da su hrvatske prometnice bile gotovo bojišnice na kojima je stradavalo u prosjeku od godine do godine od 14,2 do 14,5 stanovnika na 100 tisuća stanovnika, što je daleko iznad europskog prosjeka, i proklamiranog cilja hrvatske Vlade da broj smrtno stradalih treba svesti na 10 smrtno smrtno stradalih na 100 tisuća stanovnika. Dakle na današnji dan 2008. godine je smrtno stradalih u prometu bilo 614, 2009. je bilo 508, a na današnji dan ove godine je smrtno stradalo 386 osoba, što je ako usporedimo broj smrtno stradalih iz 2010. na 2008. smanjenje za 228 smrtno stradalih, znači 228 ljudskih života je spašeno u odnosu na 2008. godinu, što je smanjenje od 37%. Nadamo se da ćemo i tijekom prosinca zadnjeg preostalog mjeseca uspjeti zadržati ove trendove i vjerujem da će Republika Hrvatska napokon ove godine i postići proklamirani cilj iz nacionalnog programa sigurnost cestovnog prometa, a to je manje od 10 smrtno stradalih na 100 tisuća stanovnika, budući je u izradi novi nacionalni program sigurnost cestovnog prometa za idućih 5 godina, vjerujem da ćemo ove rezultate koji su postignuti temeljem ovog nacionalnog programa, temeljem ovog zakona i temeljem prije svega rada policijskih službenika uspjeti te trendove i dalje zadržati i krenuti i ka ostvarivanju europskih proklamiranih 7 smrtno stradalih na 100 tisuća stanovnika. Evo, kažem budući smo uočili u raspravama na pojedinim odborima neke dvojbe oko pojedinih rješenja slažemo se da zakon ide u drugo čitanje, smatram da su to svega dvije odredbe dva ili tri članka koja se mogu relativno brzo i jednostavno promijeniti ili uskladiti sa ostalim ostalim člancima i namjenu zakonodavca i da ćemo u drugom čitanju dobiti zaista zakon koji će osigurati da krenemo ka tom cilju a to je što je manje smrtno stradalih na prometnicama, i što manje prometnih nezgoda. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Uvaženi zastupnik Slavko Linić, u ime Odbora za pomorstvo, promet i veze. Izvolite, predsjednik odbora. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, državni tajniče i suradnik, kolegice i kolege. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora na svojoj 55. sjednici raspravio je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je kazao da je tijekom primjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama ustanovljena potreba za određenim izmjenama i dopuna ovog zakona kako bi se što preciznije i detaljnije regulirala problematika prometa na cestama. A sve bi to bilo u cilju povećanja sigurnosti prometa na cestama. Isto tako, radi usklađivanja odluke ustavnosti, sa odlukom Ustavnog suda RH od 7. travnja ove godine predlaže se novi način regulacije i upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. A također je neophodno uskladiti zakon sa Direktivom 126/2006 EZ kojim se predlaže uvođenje nove D1 kategorije vozila. U raspravi je ocijenjeno da bi novim konceptom više zakona kojim bi se izdvojila i uredila pojedinačna područja koja su sada definirana Zakonom o sigurnosti prometa na cestama pojedina ministarstva preuzela sve obveze i odgovornosti određene zakonom, odnosno odgovornima osim Ministarstva unutarnjih poslova učinilo i druge subjekte. Također, izražena je sumnja da će samo povećanje iznosa novčanih kazni imati veći efekt u smanjenju broja prekršaja u prometu te da bi se možda kazne mogle definirati po nekakvom drugom kriteriju, imovinski, cenzus, kumulativni način kažnjavanja i Izražena je bojazan da će ovim novim povećanim kaznama nažalost pravosuđe biti dodatno opterećeno u svom radu. U raspravi su pozitivno ocijenjeni rezultati i značajke u dosadašnjoj primjeni Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ono što je bitno, odbor je konstatirao da bi svako smanjenje utvrđenih standarda u zakonu bilo neprihvatljivo. Posebno je ukazano na predložene nove odredbe članka 202. stavak 1. točka 2. i 4. Isto tako, imajući u vidu i predložene izmjene izmjene u smislu većih ovlasti koje imaju jedinice lokalne samouprave istaknut je problem da službene osobe jedinica lokalne samouprave, a to su prometni redari, nemaju ovlast u postupku utvrđivanja identiteta počinitelja prekršaja i kako je to u postupanju kada nastupaju policijski službenici. Članovi odbora su mišljenja da je nužno predložiti izmjene odredbe članka 202. stavak 1. i 2. točka 4. i članak 222. stavak 3. ovog zakona. Pa smo u ime odbora predložili i određene tekstove koje je moguće u daljnjem radu na zakonu od strane predlagatelja uvažiti. U članku 202. stavka 1. točka 2. prijedlog je da u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme najmanje jednog instruktora vozača B kategorije u punom radnom vremenu i potreban broj instruktora vožnje u radnom odnosu za kategorije vozila za koje autoškola ima rješenja u svrhu uspješnog ostvarivanja nastavnog programa i plana osposobljavanja. 1. točka 4. najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu ili zakupu opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače. Pri tome vozilo B kategorije mora biti osobni automobil s 4 ili 5 vrata s najmanje 2 zračna jastuka, ABS sustavom za kočenje i do 10 godina starosti vozila A1, A2, A i AM kategorija moraju biti do 12 godina starosti, a vozila C1, C, D1 i D kategorije moraju biti sa ABS sustavom za kočenje i do 15 godina starosti. Priključna vozila, osim za B+E kategoriju, moraju biti sa ABS sustavom za kočenje. I isto smo predložili tekst članka 229. stavka 3. da se u članak 229. iza riječi službenika dodaju i riječi ili službena osoba jedinica lokalne samouprave koje poslove obavljaju iz članka 5. stavka 4. ovog zakona. Obzirom na iznesene prijedloge i primjedbe odbor je nakon usuglašavanja sa predlagateljem ocijenio da je navedeni zakon zakon najbolje da ide u redovni postupak. I slijedom toga, predlažemo zaključke: o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti u prometu na cestama s konačnim prijedlogom zakona provest će se rasprava u prvom čitanju, prihvaća se prijedlog Zakona izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama i sve primjedbe i prijedlozi i iz mišljenja iznesena u raspravi predlagatelj će uzeti u obzir kod izrade konačnog prijedloga Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li ostali predstavnici odbora uzeti riječ? koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin, izvolite.

Hvala. gdje se na strani nije bitno doslovce kaže da iz statističkih podataka u 2009. godini u usporedbi s 2008. vidljivo je smanjenje ukupnog broja prometnih nesreća za 5,8%, smanjenje ukupnog broja ozlijeđenih osoba za 2,6% dok je ukupan broj poginulih osoba manji za čak 17,5% u odnosu, odnosno za 116 osoba. Isto tako, uspoređujući statističke podatke za prvih 6 mjeseci 2010. s istim razdobljem 2009. vidljivo je daljnjim smanjenjem ukupnog broja prometnih nesreća za 16,7%, smanjenje ukupnog broja ozlijeđenih za 23,1% i smanjenje ukupnog broja poginulih osoba za 14,5%, odnosno 34 E sada, postavlja se normalno pitanje što tome pridonosi? Da li tome pridonosi dominantno rad policije? Ja kategorički tvrdim da ne. Daleko manje ili daleko više tome pridonosi recimo pridonose novi km autocesta i nadasve recesija. recesija. Mislim ovdje prije svega na cijenu benzina, na standard naših građana kojima je takav da se na žalost sve manje i manje voze, što je najrječitije, o tome je najrječitiji dokaz prihod od trošarina u državnom proračunu. Izgleda možda to na prvi pogled apsurdno, ali doista je tome tako, za koliko je gospodo opala naplata na autocestama 2010. u odnosu na 2009. Sigurno je pala za nekih 15 a možda i 20%. Ako je u sezoni bilo tako onda pomislite kako je danas. Znači ljudi se manje voze, čim se manje voze manje su izloženi riziku. se vi vozite cestom od Rijeke prema Zagrebu, ili od Zagreba prema Splitu, ma ista stvar je po Istarskom ipsilonu, naše ceste su gotovo prazne, ne računajući onih koliko 8 ili 10 vikenda u 6., 7., 8. i 9. mjesecu. Na našim autocestama gotovo da nikoga nema, sami presretači, koliko kamiona u 24 sata na primjer prođe najfrekventnijom cestom od Rijeke do Zagreba, pa prema Mađarskoj granici i obrnuto. Ja tvrdim prođe ih onoliko koliko kroz Veneciju Veneciju prođe kamiona u 30 minuta, a možda i manje, a to isto jako dobro govori gdje je Hrvatsko gospodarstvo. Oni koji su malo izvan, manje više bilo da je riječ o Istri ili van Istre protiv prometa, trebali bi samo jedan dan otići ne dalje od Palmanove i tamo 30 minuta brojati kamione u jednom pravcu od Udina prema Veneciji i obrnuto i naprosto potvrdit će tu moju tezu. Jednom riječju dok ne shvatimo ono što Njemci, Talijani odavno znaju da se razvoj bazira na brzini okretanja kotača njihovih kamiona ni u Hrvatskoj neće biti bolje. Zato ja mislim da bi ovaj Zakon trebao ići u jednu ozbiljnu reviziju. Zašto? Zato jer ovaj Zakon drastično povećava kazne ja si stalno postavljam pitanje dokle će u ovoj zemlji biti praksa da svaku intervenciju upotpunjujemo novim sve višim kaznama. Pa ne može se sve u ovoj zemlji samo kaznama rješavati. To je izraz gubitka osjećaja za mjeru i trenutak u kojem u ovom trenutku žive građani i građanke Republike Hrvatske. Kao da jednostavno ne želimo shvatiti prilike u kojima naši građani žive, kao da neki ne znaju okolnosti koje danas naprosto vladaju u ovoj zemlji. I utoliko se zaista zalažem da se te sankcije smanje i jednako tako da se i malo presretači parkiraju u svojim garažama. Za početak neka se policija koncentrira na pokušaje atentata, podmetanja eksploziva a tu se baš Bog zna koliko momenata ne uspijeva. Prije sam citirao prometne nesreće, točno ima manje poginulih i ozlijeđenih, to je svakako za svaku pohvalu, pohvalu, međutim, dozvolite mi da citiram članak 12. 12. ovdje "Vozač motocikla ili mopeda, te vozač lakšeg četverocikla bez zaštitne kabine i četverocikla bez zaštitne kabine, kao i osobe koje se prevoze tim vozilima moraju za vrijeme vožnje na cesti na glavi nositi propisanu homologiranu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu", u redu, "zaštitna kaciga za vrijeme vožnje na cesti na glavi moraju nositi i vozači bicikla mlađi od 16 godina". Sankcija je 1000 odnosno 300 300 kuna. Članak 13. stavak 2. "Pješak koji se kreće kolnikom dužan je noću a i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućim materijalom", to je apsolutno u redu, ali onda opet dolazi novčana kazna gdje će se tog pojedinca kazniti sa 300 kuna ukoliko taj netko na takav način ne postupi. Članak 21. dobro ovdje se govori o alkoholu, apsolutno da, treba pijane osobe kažnjavati, jednako tako nadam se i drogirane, ali ove kazne 1000 do 3000 kuna, pa 3 do 5000 kuna, 5 do 15 000 kuna, tako dalje, kao da pojedinci naprosto nemaju mjeru kada to propisuju. Mislim još jedanput ću kazati da se previše olako povećavaju kazne, kazne treba prilagoditi trendovima Hrvatskog društva, ako idu plaće dole, jasno neće uvijek i kazne ići dole, ali nekakvu takvu logiku bi to trebalo slijediti ako idu penzije dole, možda i kazne bi mogle se korigirati, ako sve poskupljuje možda bi i kazne trebale u tome sudjelovati, ako ljudi ostaju bez posla, onda bi valjda trebalo taj osjećaj do socijalnog na neki način, poput gospodina Bandića ima. Jednom riječju treba u svemu imati mjeru. Bez toga nema ni pravedne nema ni socijalne, nema ni sigurne države i zato se razumljivo zalažem da te kazne budu što je moguće manje, a problem je kod nas što su nam kazne u pravilu veće i od onih u Europskoj uniji. Pa tako dozvolite mi da tu citiram za brzinu preko 20 km u naseljima, u Austriji se to naplaćuje sa 70 eura, preko 50 km izvan naselja 2180 eura, prolazak kroz crveno do 70 eura, parking 21 do 90 eura i po tim cijenama Austrija je najsličnija Hrvatskoj, sve ostale zemlje gospodo u Ministarstvu ili u Saboru svejedno, imaju niže kazne od Republike Hrvatske. Dobro, jedna Belgija za preko 20 km u naselju znači od 150 eura preko 50 znači eura ima tu im počinje od 250, prolazak kroz crveno 150, parking do 50 eura, jedna Francuska evo, preko 20 km u naselju 135 eura, preko 50 1500, prolazak kroz crveno od 90 nadalje itd. Znači jednom riječju kazne u Europi su otprilike u ovim najrazvijenijim državama iste, ako nisu niže u RH. Kako Kako to izgleda u Hrvatskoj članak 53. našega Zakona o sigurnosti prometa na cestama znači "na cesti u naselju vozač se ne smije kretati brzinom većom od 50 km na sat", slažem se apsolutno, ali ako se to desi. E sada pogledajte sankcije, novčanom kaznom u iznosu od 5 do 15 tisuća kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za taj prekršaj vozač koji se vozilom u naselju kreće brzinom koja je za više od 50 km veća. veća. Novčanom kaznom u iznosu od 2 tisuće kuna ako netko vozi od 30 do 50 km na sat, znači brže, novčanom kaznom u iznosu od tisuću kuna ako vozi od 20 do 30 km na sat itd. "Na cesti izvan naselja vozač se ne smije kretati vozilom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom, a najviše 130 km na autocesti, 110 na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, 98 km na ostalim cestama." Znači novčanom kaznom od 3 tisuće do 7 tisuća kaznit će se za prekršaj vozač koji na autocesti vozi 50 km brže, novčanom kaznom u iznosu od tisuću kuna ako vozi netko 30 do 50 km, 500 kn ako vozi od 10 do 30 km. I tako bih mogao zapravo citirati sve te odredbe, a mislim da u ovom trenutku na neki način i kada je riječ o našim kaznama ili sankcijama trebalo bi imati mjeru. da mislim da je dobro da zakon ide u drugo čitanje pa da se možda korigiraju i još neke kaznene odredbe odredbe od tog famoznog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, jer kako vrijeme odmiče mnogima će sve te teže i teže biti plaćati te kazne. Nitko se ne zalaže normalno da netko čini prekršaje u prometu, ali ajde recite mi 10 do 15 ili 20 km ako vozite brže, pa to je gotovo stvar statističke greške na onome presretaču. Dobro, možda to ne odgovara istini šalu na stranu. Ali ipak jednu vrstu tolerancije i mjere u tome treba imati. Zahvaljujem. Ja bih samo htio reći to moram toliko intervenirati da ovo nije POrezni zakon. Ovo je Zakon koji kada netko počini prekršaj ugrozi i vas ili bilo kojeg sudionika u prometu mora se sankcionirati. Prema tome, to nije socijalna kategorija i da ako idu mirovine dolje trebaju ići sankcije dolje, pa mi onda potičemo da se omogućava da što veći broj ljudi praktički čini prekršaj i ugrožava sebe i druge u prometu. Idemo dalje sa raspravom, pa je u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Ivan Bogović. Izvolite.

Sigurnost cestovnog prometa je nedvojbeno postala dio globalne politike svih zemalja a posebno zemalja zapadne Europe. RH kao tranzicijska zemlja, ali i zemlja koja po svojoj povijesnoj, političkoj, gospodarskoj i kulturološkoj orijentaciji pripada zapadnoeuropskom geoprometnom prostoru. Već u samom početku svog osamostaljenja i međunarodnog priznanja spoznala je važnost sigurnosti cestovnog prometa i započela s provedbom mjera koje su bile usmjerene na smanjenje broja i posljedica prometnih nesreća. Sigurnost u cestovnom prometu itekako je bitna jer je u njega uključeno gotovo čitavo stanovništvo, a svaka ozlijeđena ili poginula osoba u prometnim nesrećama je veliki gubitak ne samo za njezinu obitelj nego i širu zajednicu. Poznato nam je da su tri osnovna faktora sigurnosti cestovnog prometa, a to su čovjek, vozio i cesta. Svakako najveću ulogu i odgovornost ima čovjek jer u prometu sudjeluje izravno kao sudionik posredno kao projektant i graditelj cesta i onaj koji ih država, kao konstruktor vozila i onaj tko ih popravlja, kao onaj koji donosi Zakone o sigurnosti prometa na cestama i brine se o njihovoj primjeni i provedbi ili onaj koji obavlja liječničke preglede koji odgaja i obrazuje sudionike u prometu itd. Zakon o sigurnosti prometa na cestama stupio je na snagu 17. lipnja 2008. godine, a njegova primjena u pravom smislu riječi može se smatrati tek početkom 2009. godine nakon donošenja gotovo svih provedbenih propisa potrebnih za njegovu primjenu. Osnovni pokazatelji sigurnosti prometa na cestama svakako su ukupan broj prometnih nesreća, broj ozlijeđenih osoba i osobito broj poginulih osoba. Uspoređujući podatke o broju prometnih nesreća, te broju ozlijeđenih i broju poginulih osoba u prometnim nesrećama u 2009. godini sa 2008. godinom vidljiv je značajan pomak u pozitivnom smjeru što se svakako može prepisati i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama Narodne novine broj 67/2008. Iz statističkih podataka u 2009. godini u usporedbi sa 2008. godinom vidljivo je smanjenje ukupnog broja prometnih nesreća za 5,8%, smanjenje ukupnog broja ozlijeđenih osoba za 2,6% dok je ukupan broj poginulih osoba manji za 17,5% odnosno 116 osoba. Bitno je napomenuti i broj prometnih nesreća koje su prouzrokovali mladi vozači, osobe od 16 do 24 godine starosti. Osim što je u velikom postotku smanjen apsolutni broj prometnih nesreća i stradavanja u 2009. godini bitno je smanjen i udjel ove dobne skupine u svim prometnim nesrećama i stradavanjima. Nažalost, u 2009. godini povećao se broj teškog stradavanja djece u prometnim nesrećama. Poginulo je 4. djece više odnosno 23,6% a teško ozlijeđene djece je više za 5,5%. Djeca su najčešće stradavala kao putnici u vozilima kojima su upravljali njihovi roditelji i treba naglasiti da su od 14 poginule djece u svojstvu putnika njih 8 bili strani državljani. Svakako treba napomenuti podatak da su strani državljani u 2009. godini sudjelovali u gotovo 16% prometnih nesreća s poginulim osobama. Isti je podatak ako promatramo ukupan broj nesreća, a od ukupnog broja poginulih njih 10,4% čine strani državljani. Zabrinjava podatak da od ukupnog broja smrtno stradalih sudionika u prometnim nesrećama njih 341 ili 62% je preminulo na mjestu nesreće, 58 ili 10,6% pri prijevozu do zdravstvene ustanove, a 149 ili 27,2% u vremenu do 30 dana od prometne nesreće. Ovaj podatak pokazuje da je potrebno kvalitetnije organizirati pružanje potrebne prve pomoći i prijevoz ozlijeđenih osoba do adekvatnih zdravstvenih ustanova. Važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama detaljnije su propisani uvjeti za osposobljavanje kandidata za vozače i uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje obavljaju osposobljavanje kandidata za vozače, pri čemu se odredbe o zahtijevanoj stručnoj spremi usklađenoj s odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Također propisane su i obveze stručnog usavršavanja instruktora vožnje, predavača, stručnih voditelja u autoškolama, ovlaštenih nadzornika i ovlaštenih ispitivača. Određivanje najniže cijene sata rada instruktora vožnje te predavača prometnih propisa i pravila zasigurno povećavaju razinu kvalitete obrazovanja kandidata za vozače te dugoročno značajno pridonose sigurnosti prometa na cestama. Uspoređujući statističke podatke za prvih šest mjeseci 2010. godine s istim razdobljem 2009. godine vidljivo je daljnje smanjenje ukupnog broja prometnih nesreća za 16,7%, smanjenje ukupnog broja poginulih osoba za 14,5% odnosno 34 osobe manje. Tijekom primjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama ustanovljena je potreba za određenim izmjenama i dopunama zakona kako bi se još preciznije i detaljnije regulirala problematika odvijanja prometa na cestama te kako se pridonijelo dodatnom povećanju sigurnosti prometa na cestama. Tako se izmjenama i dopunama Zakona nastoji propisati način dostave potrebnih podataka o vlasnicima vozila jedinici lokalne samouprave odnosno pravnim osobama koje ona odredi ili prometnim redarima. Radi obavljanja poslova iz područja sigurnosti prometa na cestama koji su im povjereni također Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama nastoji se popuniti pravne praznine koje sada postoje te detaljnije i preciznije regulirati odnose prvenstveno na području registracije i odjave vozila, ali i parkiranja, isključivanje vozača iz prometa te uvjeta kojima moraju udovoljavati osobe koje obavljaju poslove ovlaštenog ispitivača, nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i upravljanje vozilom. Izmjene se predlažu i u odredbama kojima su propisana posebna ograničenja kojima su podvrgnuti mladi vozači kako bi se izbjegle nedoumice vezane uz pitanje istovjetnosti ovih ograničenja s ograničenjima kojima su bili podvrgnuti tzv. vozači početnici. Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, "Narodne novine" br. 105/2004., ali i držanja koraka s tehnološkim razvojem i povećanja prosječne snage motora osobnih automobila, izmjene koje zahtijevaju višu razinu odgovornosti predlažu se u dijelu zakonu kojim se regulira kretanje pješaka i biciklista. Korištenje zaštitne kacige i reflektirajućeg prsluka što će znatno doprinijeti povećanju razine sigurnosti ovih sudionika u prometu. Spomenut ću nekoliko predloženih članaka. U članku 49. iza stavaka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: Novčanom kaznom u iznosu od 5000 do 15000 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dna kaznit će se za prekršaj vozač koji se na autocesti, brzoj cesti ili cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila kreće kolničkom trakom namijenjenom za promet vozila iz suprotnog smjera, odnosno u suprotnom ili zabranjenom smjeru. smjeru. Članak 114. mijenja se i glasi: Stavak 1. Vozač motocikla ili mopeda te vozač lakog četverocikla bez zaštitne kabine i četverocikla bez zaštitne kabine kao i osobe osobe koje se prevoze na tim vozilima moraju za vrijeme vožnje na cesti na glavi nositi propisanu homologiranu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje na cesti na glavi moraju nositi vozači bicikla mlađih od 16 godina. Stavkom 2. istog članka novčanom kaznom u iznosu od 1000 kuna kaznit će se za prekršaj vozač motocikla, mopeda, lakog četverocikla bez zaštitne kabine i četverocikla bez zaštitne kabine, kao i osoba koja se prevozi na tim vozila ako …/Govornik se ne razumije./… suprotno odredbi stavka 1. ovog članka. Isto tako, u stavku 3. novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla ako postupi suprotno odredbi stavak 1. ovoga članka. Radi usklađenja s Direktivom Europske zajednice 126/2006 Europskog parlamenta i vijeća predlaže se uvođenje nove kategorije D1 i D1+E kategorije vozila, kao i rekategorizacija četverocikla …/Govornik se ne razumije./… izmjena u obvezi obavljanja tehničkih pregleda za određene vrste vozila. Izmjenama članka 221. stavka 3., osoba koja koja je položila ispit za B kategoriju vozila ne smije upravljati osobnim vozilom čija snaga motora prelazi 75 kilovata zamjenjuje se riječima: osobnim automobilom čija snaga motora prelazi 80 U članku 193. stavak 2. iza riječi s priključnim vozilom dodaju se riječi vozač motornog vozila dužan je prije uključivanja u promet očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu novčanom kaznom u iznosu od 700 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovog članka. Također mijenja se članak 199. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama te se sukladno odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske od 7. travnja 2010. propisuju koncentracije alkohola koje pojedine kategorije vozača smiju imati. Tako je za vozače profesionalnih kategorija C, 1, C1+E, C+E, D1, D1+E, D+E i H, odnosno mlade vozače i vozače vozila B kategorije kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, taksisti, vozači hitne pomoći, vozači u tvrtkama i tijelima državne vlasti itd. u vrijeme kada obavljaju te poslove propisano da uopće u krvi ne smiju imati alkohola niti imati u organizmu droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje. Za ostale vozače propisano je da ne smiju upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako u organizmu imaju droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje ili ako u krvi imaju alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka. Uspoređujući statističke podatke za prvih 10 mjeseci ove godine s istim vremenskim razdobljem prošle godine, broj prometnih nezgoda s poginulim osobama koje su prouzročili mladi vozači smanjen je za 48%, smanjenje broja poginulih osoba je za 43,1% odnosno za 44 osobe. Ovako pozitivni pomaci vjerujemo da su i posljedica postignutog standarda poboljšanja kvalitete osposobljavanja kandidata za vozače u autoškolama i provedbe vozačkih ispita što naglašava i većina autoškola kroz anketne upitnike koji su provedeni na stručnim savjetovanjima s predstavnicima autoškola te delegacija europske komisije u sklopu posjeta Republici Hrvatskoj s ciljem provjere ispunjenosti uvjeta za izdavanje vozačkih dozvola i minimalnim standardima za provedbu vozačkih ispita i osposobljavanja kandidata za vozače kao preduvjet za zatvaranje poglavlja 14.-Prometna politika. Predlažemo da se svakako za drugo čitanje razmotri predloženi članak 202. stavak 1. točke 2. i 4. te da se iznađe kvalitetniji prijedlog koji će olakšati poslovanje autoškola posebno kod zamjena vozila, zadržati postignuti standard uvjeta rada u stručnom, organizacijskom, materijalnom i kadrovskom pogledu, te omogućiti daljnji trend rasta sigurnosti u prometu kao i kvalitetu procesa osposobljavanja kandidata za vozače. U vjeri da će se i u buduće nastaviti rast pozitivnih trendova u sigurnosti prometa na cestama i da će se dostići cilj postavljen u Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 10 poginulih na 100000 zastupnika zastupnice i zastupnici Hrvatske demokratske zajednice

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Evo pokušat ću biti što je moguće kraći s obzirom da evo i približava se pauza. Ovim se izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama želi dodatno pridonijeti povećanju sigurnosti prometa na cestama u skladu sa sigurnosnom politikom koja se razvija u okviru Vlade Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova i drugih mjerodavnih tijela. Dosadašnja primjena zakona ukazuje da su intervencije u zakonu urodile pozitivnim učincima po pitanju sigurnosti prometa na cestama. U uvodnom obrazloženju predlagatelj je iznio i statističke podatke koji ukazuju na značajan pomak u pozitivnom smjeru. Ja neću čitat sad ove statističke podatke, čuli smo ih već i u uvodnom obrazloženju državnog tajnika, ali isto tako i u ime klubova. Za pohvalit je u svakom slučaju što stradava puno manje osoba nego što ih je stradavalo ranije. Činjenica je da se u uvjetima velike gustoće prometa povećava rizik od nastajanja prometnih nesreća te s tim u vezi i posredni i neposredni gubici ukupnog gospodarskog razvitka. Stradavanja u prometu osim velikih materijalnih šteta nepovratno nanose štetu jer se gube ljudski životi. Stoga se općenito u svijetu sve više poduzimaju mjere koje pridonose smanjenju negativnih trendova stradavanja u prometu. Isto tako i Republika Hrvatska nastoji preventivno djelovati na suzbijanju trenda stradavanja u cestovnom prometu, te unazad nekoliko godina započela s provedbom mjera koje su usmjerene na smanjenje broja i posljedica prometnih nesreća. Normalno je da bez sustavne i kontinuirane provedbe mjera nema postizanja očekivanih rezultata. Isto tako, u provedbi tih mjera prihvaćaju se i direktive i smjernice koje obvezuju zemlje članice Europske unije na povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Klub zastupnika HSS-a pozdravlja napore mjerodavnih tijela i institucija koje su u proteklom razdoblju doprinijele smanjenju prometnih nesreća. Smatramo da ove izmjene i dopune zakona sadrže mnoga dobra rješenja. Ja ću navesti samo nekoliko njih. Generalno ja mislim da ćemo se svi složiti zakon je stroži. Čuli smo ovdje i o kaznama, ali mislim da se ni na koji drugačiji način ne može doći i do discipline među vozačima. Regulira se kretanje pješaka i biciklista, korištenje zaštitne kacige, reflektirajućeg prsluka što mislimo da će znatno doprinijeti povećanju razine sigurnosti svih sudionika u prometu. Proširuju se prekršajne odgovornosti na vozača koji zaustavi ili parkira vozilo kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka. Postrožuju se odredbe o zaustavljanju i parkiranju vozila. Propisuje se novčana kazna za vozače koji pri upućivanju u promet ne očisti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu. Toga smo svjedoci evo i ovih dana. Pada snijeg, ali zakon je evo tek u prvom čitanju, a vidimo da se naši sugrađani, vozači itekako pridržavaju toga očito od straha od velikih kazni, te neke druge odredbe. Pored toga što generalno pozdravljamo izmjenu i dopunu postojećeg zakona želimo ukazati i na neka otvorena pitanja koja su se eto ovih dana pojavila u javnosti čim se čim se doznalo da ovaj Zakon ide u proceduru. Eventualno predlaganje kazne za blicanje, odnosno blendanje što volimo reći u vožnji s pravom izazvati i izazvalo je negodovanje javnosti. Prema spoznajama HSS-a nepotrebno davanje svjetlosnih signala kažnjivo je u većini europskih zemalja, ali to se odnosi na nervozno blendanje kada vas netko ostraga koji se vozi iza vas upozorava da ste prespori ili da se maknete. Svjetlosni signali se naravno ne smiju zloupotrebljavati, ali isto tako moramo i reći da je tanka nit između onog dopuštenog ili nedopuštenog te da bi na svakom sudu policija teško dokazala da je vozač u tom slučaju i pogriješio. Bojimo se da bi mnogi svjetlosne signale prestali koristiti i kada mogu eventualno spasiti tuđi život. Kamo sreće najnoviji primjer da je netko u Gradištu pored Županje blicao vozaču prije nego je naletio na pretučenog mladića ostavljenog na cesti. Svi znamo kako je to završilo. Svjetlosni signali iznimno su korisni, a radi toga su i ugrađeni u svaki auto jer se njime vozač može učinkovito upozoriti na opasnost. Na primjer odron, ispali predmet iz vozila, nesreću na putu i tome slično. Isto tako, bojimo se da povećanje ograničenja upravljanja motornim vozilom sa 75 na 80 kilovata ne izlazi se u susret mladim vozačima nego više auto kućama, odnosno auto industriji. Stoga mislimo da bi trebalo zadržati ograničenje samostalnog upravljanja motornim vozilima do 75 kilovata za mlade vozače, ali isto tako da im se da mogućnost upravljanja vozilom do sto, možda i sto dvadeset kilovata uz pratnju iskusnog vozača, na primjer s deset godina vozačkog iskustva ili više. Razlog tome vidimo što ne može svaka obitelj imati po dva ili više automobila. A dio početnika u prometu kad polože vozački ne voze motorno vozilo po nekoliko godina dok se ne zaposle i sami ne kupe automobil, pa ostaju neiskusni vozači nerijetko početnici sa 30 i više godina starosti. Mislimo da treba dati mogućnost da se svi sukladno svojim mogućnostima postupno uključuju u promet. Također smatramo potrebnim posebno istaknuti upozorenje predstavnika jedinica lokalne samouprave o tome smo isto nešto već danas čuli kojima je Zakon o sigurnosti prometa na cestama dopušteno obavljanje poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila a koji se u praksi susreću s velikim problemom vezanim uz utvrđivanje identiteta počinitelja prekršaja. Naime, u jedinicama lokalne samouprave za obavljanje navedenih poslova nadležni su prometni redari. Kad zateknu vozilo koje je nepropisno zaustavljeno ili parkirano na vjetrobranskom staklu ostavljaju obavijest o počinjenom prekršaju sa uplatnicom. Ukoliko određena novčana kazna nije plaćena u roku zatraži podatak o vlasniku vozila od Ministarstva unutarnjih poslova, te izdaju obvezni prekršajni nalog protiv vlasnika vozila, a ne protiv protiv vozača koji je u vrijeme počinjenja prekršaja upravljao tim istim vozilom. Ukoliko vlasnik vozila uloži pravovremeni prigovor, te tvrdi da on nije upravljao vozilom, tj. da nije počinio prekršaj kompletan spis dostavlja se nadležnom Prekršajnom sudu koji najčešće traži dopunu obveznog prekršajnog naloga kojim traži utvrđivanje identiteta osobe koja je upravljala vozilom te počinila taj prekršaj. Vlasnika ili korisnika vozila pravne osobe, fizičke osobe, obrtnike i osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ili fizičke osobe, prometni redari nemaju zakonskih mogućnosti zatražiti podatak o identitetu osobe kojoj je vozio dao na upravljanje, odnosno prometni redari mogu zatražiti taj podatak ali osoba od koje se taj podatak traži nije dužna ga i dostaviti. Stoga bi se ova primjedba trebala uzeti u obzir, te bi se odredba stavka 3. 3. članka 229. trebala dopuniti na način na koji bi se i prometnim redarima omogućilo da zatraže i dobiju vjerodostojan podatak o identitetu osobe koja je vlasnik, odnosno osoba kojoj je vozilo povjereno na upravljanje dao vozilu na upravljanje. I na kraju, s obzirom da je evo već isteklo i vrijeme, Klub zastupnika HSS-a podržava ovo donošenje zakona, i nada se da će se kroz ove primjedbe i ovu raspravu u drugom čitanju neke stvari i nadopuniti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sada ćemo prekinuti zasjedanje. Nastavljamo u 15 sati sa sjednicom. Prvi je na redu u ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. Hvala lijepa. Hvala